Dragica (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 338.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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina će obrazložiti prijedlog. Izvolite. Štovana potpredsjednice Sabora, poštovane gospođe zastupnice i zastupnici Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Narodne novine 30/2009 kao javna ustanova čije djelatnosti čije djelatnosti i operativna provedba mjera tržne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, nadalje plaćanje i nadzor provedbe programa mjera, te provođenje kontrole na terenu. Agencija je javna ustanova. Na plaće radnika agencije primjenjuju se odredbe Zakona o plaćanju u javnim službama i Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijenta složenosti poslova u javnim službama, dok se na pravni status zaposlenika agencije primjenjuje opći propisi o radu. Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona propisuje se sljedeće: da se naplaćuju i druge naknade po osnovi rada radnika u agenciji primjenjuje odredbe zakona plaćama u javnim službama i uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. I nadalje, sastav Upravnog vijeća agencije te način imenovanja njegovih članova koji je usklađen u cijelosti s odredbama Zakona o radu. Obzirom da je Zakonom o plaćama u javnim službama utvrđen maksimalan koeficijent složenosti poslova radnih mjesta u iznosu od 3,5 a imajući u vidu poslove koje obavlja agencija i odgovornost ravnatelja i zamjenika ravnatelja u obavljanju tih poslova kao i količinu sredstava proračuna za koje je odgovorna sama agencija, odnosno ravnatelj agencije zakon se dopunjuje odredbama kojima će se pod 1) utvrditi donošenje posebne odluke Vlade RH o plaćama ravnatelja i zamjenika ravnatelja agencije i pod 2) utvrditi rok za donošenje navedene odluke. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Franjo Lucić. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani ministre, kolegice i kolege. Kao što je evo već i rečeno Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju agencije još 2009. godine. Naime, ovdje donošenjem ovih izmjena i dopuna u samoj agenciji temelji se u biti na koeficijentima i novom zapošljavanju i kako je maksimalni koeficijent složenosti poslova radnih mjesta temeljen Zakonom o plaćama u javnim službama 3,5 predlagatelj predlaže da se ravnatelj i zamjenik ravnatelja agencije zastupaju i predstavljaju agenciju, organiziraju i vode rad i poslovanje agencije te poduzimaju radnje u ime i za račun agencije i drugih poslova određenih Zakonom o osnivanju agencije, izdvoje iz gore navedene uredbe te da njihovu plaću određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Naravno, postavlja se pitanje zašto i kako baš posebnom odlukom? Pa kaže uz ograničenje da ista ne smije biti veća od plaće zamjenika ministra. Istim člankom propisuje se i rok od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona za donošenje predmetne odluke. Predloženo opravdavaju složenošću poslova koje ravnatelj i zamjenik agencije obavljaju. U samom tijeku rasprave na sjednici odbora postavljeno je i pitanje koliki će to koeficijent biti? I na to pitanje predstavnici ministarstva nisu imali odgovor. Ali evo, kažem ovdje je otprilike rečeno koliko bi to trebala biti sama plaća i pitanje je sada da li ti ljudi koji će danas sutra raditi na tim poslovima zaista trebaju imati tolike plaće i da treba posebno Vlada Republike Hrvatske donositi odluku koji će koeficijenti biti i koliko će ti isti zaposlenici biti plaćeni. Predložena je izmjena vezana uz imenovanje članova Upravnog vijeća na način da jedan član Upravnog vijeća agencije bude predstavnik radnika zaposlenih u agenciji izabran je temeljem Zakona o radu kojega imenuje i opoziva radničko vijeće. Upravno vijeće sastojalo bi se od jednog predstavnika ministarstva nadležnog za poljoprivredu, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za financije, jedan predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i jednog predstavnika radnika zaposlenih u samoj agenciji. Akreditacija Agencije za plaćanje, uvjeti za korištenje fondova zajedničke poljoprivredne politike EU u okviru koje hrvatskim poljoprivrednicima je na raspolaganju 5 milijardi kuna godišnje za izravna plaćanja i ruralni razvoj. Tijekom 2013. godine iz fondova će se povući oko 800 milijuna kuna. No, postavlja se i pitanje poštovane kolegice i kolege da li ćemo upravo ulaskom Hrvatske u EU biti spremni povući ova sredstva koja nam daju garanciju da poljoprivreda u Hrvatskoj doista povlačenjem ovih sredstava doživi onaj uspon i preporod hrvatskog seljaka u onoj mjeri u kojoj to i zaslužuje. No, istovremeno smo i svjedoci da sve pripreme koje smo trebali odraditi i pomoći istom tom hrvatskom seljaku da prije svega legalizira svoje objekte, da bude spreman kad Hrvatska, a već smo takoreći na samom pragu ulaska u EU, budu spremni upravo povući ovolika sredstva koja se nude ulaskom Hrvatske u EU. Siguran sam zbog raznoraznih okolnosti da to neće bit ostvarivo i siguran sam da će naši poljoprivrednici imati jako velikih problema upravo što nisu odradili neke druge stvari koje su trebali odraditi, a to je prije svega legalizacija objekata gdje smo doista i Vlada Republike Hrvatske išla jednim oštrim, neću reći preoštrim, ali oštrim mjerama gdje hrvatski poljoprivrednik nije u stanju legalizirati one objekte. A znamo i sami ako ne bude imao legalizirane objekte i svu onu dokumentaciju koja se od njega traži da neće moći ni koristiti onda ova sredstva koja mu se nude. Sa ciljem dobivanjem akreditacije Hrvatska agencija za plaćanje morala je izraditi vrlo složenu informatičku infrastrukturu, i to je rađeno unazad nekoliko godina te uspostaviti integralni, administrativni i kontrolni sustava koji obuhvaća niz standarda i procesa koji su definirani na razini EU, a koji su sve zemlje članice dužne pridržavati prilikom zaprimanja, obrade kontrole i praćenja zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu i mjere ruralnog razvoja vezanih uz površinu. Mi smo ovdje također svjedoci da kada razgovaramo i o aktualnim zakonima, i svemu onome što je do sada napravljeno da bi Hrvatska što spremnije ušla u EU onda nismo spremni ovdje reć, a to su dakle prije svega političkim motivi gdje se želi obezvrijedit i sve ono što je dosada rađeno, a pogotovo ovdje neko u Saboru i rekao da je veliki dio poslova upravo određen u pretpristupanju Hrvatske EU. Hrvatske EU. A mi smo upravo svjedoci da je valjalo odradit sve te pretpristupne pregovore i sve ono što je potrebno da bi se danas mogli ponosno kitit, da tako kažem, da Hrvatska ponosno u EU i to je govorili i gospođa Kosor, i to je doista zasluga i bivše Vlade koja je doista vodila pregovore i koja je sve učinila da Hrvatska uđe u EU. Ne treba prešutit i ne treba jednostavno zamagljivat sve ono što se dogodilo prije, a veličat ovo postojeće i današnje stanje i donošenje pojedinih zakona, jer da nije bilo ovo sve prije odrađeno danas sigurno ne bi bilo moguće ovdje ni donosit ni …/Govorni se ne razumije./… zakone, ali isto tako ni vršit niti izmjene i dopune postojećih zakona. U protekle 2. godine uspostavljeni su Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Registar svih poljoprivrednika u zemlji ARKOD sustav identifikacije korištenja zemljišnih parcela i satelitski nadzor, Registar domaćih životinja itd. U Središnji ured u Zagrebu Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju poslala je putem 21. regionalnog županijskog centra te 60. ispostava. Naravno da mi ljudi koji dolazimo iz razno raznih dijelova Hrvatske, ja govorim prije svega iz Požeško-slavonske županije, doista smo i zadovoljni što je upravo taj taj ispostava regionalnog, odnosno ispostava u Požeško-slavonskoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede. I da nam je doista drago da svi oni djelatnici koji tamo i rade, i svi naši poljoprivrednici, i svi oni korisnici ministarstva i agencije mogu imat pri ruci, i sigurno bez obzira što je preporuka i što je možda u drugim zemljama drugačije da kao u Češkoj koja je daleko veća zemlja ima daleko manje ovih ispostava i samih agencija. Ali mi smo doista zadovoljni da naši poljoprivrednici na našem području mogu imat na usluzi, i da tako kažem na dohvat ruke takvu jednu agenciju koja je svakako dobro došla za sve one koji imaju za tim potrebu. Temeljem nalaza europskih revizora zbog udovoljavanja propisnih kriterija i traženih standarda sigurnosti prostora i informacija ispostave se pripremaju, pripajaju regionalnim uredima, agencije kao što sam rekao u županijskim centrima. Sve u svemu Hrvatska demokratska zajednica i klub bit će suzdržan na temelju izmjena i dopuna Zakona o osnivanju Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Hvala lijepa. **Zgrebec, Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Lucić, evo sve ovo što ste govorili, što se je dešavalo unazad 8 ili 10 godina i završetak pregovora to danas ne vrijedi ništa. Ova Vlada se je tih 8 godina pripremala na koji način, jednostavno na način kako podignuti koeficijente, kako uskladiti plaće i onda ono što mene vrijeđa, a vrijeđa zaista i sve one odgovorne radnike koji se ustaju u 6 sati, to su blagajnice, to je moja susjeda koja radi u pekarnici, osim što slaže kruh, ona i naplaćuje, jako je odgovorna. Kad danas se pročita, evo ja mislim da ćete se složit samom da se usklađuju koeficijenti, o tome imamo sada i zakon, pojedinih članova u agenciji jer je tu velika odgovornost. Tu odgovornost ravnatelja dobili smo već nekoliko puta kad samo imali ovo, nije to usklađivanje. Dakle, koeficijenti se povišuju, nekima se malo će se sniziti i onda me pitaju moje susjede koje u 5 ustaju, kojima preko ruke prolaze milijuni kuna zar mi nismo odgovorne, za njih ne postoji zakon. Pa za Boga dragoga ako niste nakon godinu i pol mogli uskladiti te koeficijente, ja ne razumijem da tako ponižavate jednu agenciju za plaćanje. **Zgrebec, Dragica slažem se kolegice u potpunosti sa vašom replikom. Naime, to je jedan opsežniji problem o kojem bi se dalo razgovarat, daleko duže i konkretnije no nemam naravno za to vremena. kad govorimo o samim agencijama ili bolje rečeno o državnim institucijama u kojima je zaposleno čak 21 000, onda onda bi svakako kroz taj pregled valjalo vidjet koliko ljudi u tim pojedinim agencijama i institucijama imaju plaće. To jednostavno u ovome popisu ovdje koji ja imam kod sebe je vidljivo, da su to enormno visoke plaće i kao što sam u svome izlaganju rekao, postavlja se pitanje da li upravo ti ljudi koji će sutra vodit te agencije trebaju bit na razini zamjenika ministra, odnosno na razini plaće zamjenika ministra. Ovdje doista u ovome zakonu isključivo danas riječ da se to verificira i da za to dignemo ruku što svakako oni građani koji rade i gdje su prosječni osobni dohoci ne niži od ovoga nego ne mogu se uopće usporediti, pitaju se u kojoj mi to državi živimo? Jedeni u realnom sektoru rade za 3 tisuće kuna, a pojedine agencije imaju ovdje 37, 25, 19, 16, 17 tisuća kuna neto osobni dohodak. Pa naravno da se onda ljudi pitaju zašto je to i zbog čega se to tako evo i ova Vlada svesrdno bori da ti da ti osobni dohoci budu tako izrazito veliki za razliku kažem od onih ljudi koji rade u realnom sektoru i koji se apsolutno ne mogu usporediti sa takvim plaćama.

potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa svojim suradnicima. Ovo što danas radimo to smo sasvim sigurno trebali raditi najkasnije u travnju prošle godine, ako se to nije radilo u siječnju 2012.godine i tada se trebalo krenuti na posao ono što se obećavalo u planu 21. Ovaj zakon je opsegom mali ali plijeni pozornost kontroverzama. Ja ću nekoliko kontroverzi spomenuti zapravo to je suština ovoga zakona. U zakonu se kaže da je agencija javna ustanova, što i jest u smislu Zakona o plaćama u javnim službama te stoga na pitanje plaća i drugih naknada na osnovi rada zaposlenih u agenciji se primjenjuje odredba propisa o službenicima i namještenicima i javnim službama. Nije mi jasno zašto ovaj zakon? sve je predviđeno, zna se kako se plaća. Znači li to da ravnatelj i zamjenik nisu dio tih agencija, nisu dio javnih službi? I nije mi jasno već ovdje mislim da smo i prošli tjedan imali razgovore o jednoj agenciji, primjenjuje se nešto što je već predviđeno zakonom. Ako je nešto predviđeno zakonom zbog čega se ne pridržavao toga zakona? Jer ovdje se kaže da plaću ravnatelja i zamjenika ravnatelja agencije utvrdit će Vlada RH posebnom odlukom. Znači odluka Vlade će biti jača od ovog zakona. Zbog čega uopće taj zakon? zbog čega imamo dva kriterija ili se pretpostavlja da ravnatelj i zamjenik ravnatelja ne potpada pod ovaj zakon ili nisu dio agencije ili nisu dio javnih službi. Međutim kaže se da agencija jest javna ustanova u RH. Postoji još jedna kontroverza koja kaže ovako agencija je osnovana kao neovisna institucija. Kako vladina agencija može biti neovisna institucija? Neovisna o kome ili čemu ako se zna da u toj agenciji upravno vijeće koje valjda ima nekakvu funkciju, su predstavnik ministarstva nadležnog poljoprivredu, predstavnik ministarstva nadležnog za financije, predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i tek jedan predstavnik zaposlen u agenciji. Sasvim sigurno da ta agencija nije neovisna institucija i da itekako ovisi o Vladi i ona je alat Vlade, vidi se po tome tko sjedi u toj agenciji i zapravo sve što zakon kaže o toj agenciji upućuje na to da agencija nije neovisna. Prema tome, ovaj zakon koji je poslan na klupe meni se čini da je daljnje lutanje Kukuriku koalicije i sasvim sigurno da Hrvatski laburisti to neće poduprijeti. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Igor Češek. Zahvaljujem potpredsjednice. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Na prvi pogled ugledavši Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju očekivao sam bar jačanje uloge te agencije koja ne možemo reći dobro obavlja svoj posao, ali očekivao sam jačanje uloge kako bi pomogla poljoprivrednicima. Međutim već okrenuvši prvu stranicu uslijedilo je jedno veliko razočarenje. Što nam ovaj prijedlog zakona nosi? Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sadrži samo izmjenu tri članka važećeg zakona, međutim izmjene predložene tim člancima su važne jer se pored odredbi o upravnom vijeću agencije odnosi na utvrđivanje plaće ravnatelju i zamjeniku ravnatelja agencije. Plaće se utvrđuju izvan Zakona o plaćama u javnim službama odnosno posebnom odlukom Vlade RH i to samo uz ograničenje da ne smije biti veća od plaće zamjenika ministra kako je i predloženo u članku 3.navedenog prijedloga zakona. Međutim u obrazloženju za donošenje navedenog zakona po hitnom postupku navedeni su osobito opravdani državni razlozi da se osiguraju pretpostavke za rad agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javne ustanove te je tek na kraju naveden drugi razlog, a to je da se urede plaće ravnatelju i zamjeniku ravnatelja agencije. Ako promatramo točku tri obrazloženja da primjena predloženog zakona neće zahtijevati dodatna sredstva u proračunu RH to to znači da je navedeno povećanje plaća izvan okvira Zakona o plaćama u javnim službama bilo planirano prilikom donošenja proračuna RH i možemo vidjeti kako se nešto sustavno planira i provodi. ovaj zakon ne odgovara na pitanja koliki će biti iznos isplaćenih potpora s obzirom na zakonsko određenje iznosa, ne odgovara na pitanja kako će hrvatski poljoprivrednici preživjeti ovu godinu, ne odgovara na pitanja što je sa poplavama, što je sa prošlogodišnjim sušama, ne odgovara na pitanja zašto je poskupio repromaterijal? Zašto su poskupila mineralna gnojiva, plavi dizel? Zašto su poskupila zaštitna sredstva? To ovaj zakon ne odgovara na to pitanje. Ovaj zakon nema odgovore na ta pitanja. On sam uređuje plaće ravnatelju i pomoćniku ravnatelja. Klub HDSSB-a će biti suzdržan prilikom donošenja ovog zakona. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. I prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolega Ivan Šuker. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre, iskreno govoreći i gledajući ovaj Zakon meni nije jasno o čemu se ovdje radi i gdje je tu uvođenje reda u državu jer ovo je uvođenje nereda. Druga stvar, nije mi jasno gospodine ministre ako tvrdite da je ova Agencija jedna od najvažnijih ustrojbenih jedinica u vašem ministarstvu i u djelokrugu vašeg ministarstva onda zašto to nije riješeno Zakonom o obvezama i pravima državnih dužnosnika. Jer ako se u tom zakonu kaže da se ovim zakonom uređuje obveze i prava državnih dužnosnika u tijelima državne vlasti onda se postavlja pitanje da li je agencija tijelo državne vlasti ili nije tijelo državne vlasti. Ako se čelnik agencije ne nalazi na ovom popisu to znači što bi naš narod rekao ispod žita proširujete listu dužnosnika jer po važnosti posla i odgovornosti koju radi čelnik agencije on bi svakako morao biti na popisu ovdje ako nije eksplicite naveden onda bi se taj čelnik agencije morao voditi pod ravnatelji središnje agencije za financiranje i ogovaranje programa projekta EU ili još prije toga ravnatelji državnih upravnih organizacija, dakle ili jedno ili drugo. Ili ćete ga navesti ako je posebno važno. Treće, isto tako njegov zamjenik. Zašto to govorim? Govorim iz razloga da je to tako definirano i da to tako gledajte na ovaj način onda vam ova odredba u zakonu koji predlažete u članku 3 a to je nadopuna članka 9 u stavku 8, dakle dodaju se članak 9 i 10. Ovo naprosto ne trebaju, ako govorite o redu jer gledajte ako imate ustrojstvo Vlade, ako imate tijela koja su u sklopu toga, ako imate popis državnih dužnosnika, ako imate zakon koji definira njihove koeficijente vi zakonom o osnivanju agencije praktički već imate određeno koji je koeficijent toga čelnika agencije i njegovog zamjenika jer je to propisano ovim zakonom. Isto tako kad govorimo o plaćama zaposlenika u agenciji velite da će biti zakonom o plaćama u javnim službama. Pa logična stvar ako je definirano tim zakonom onda vi pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu definirate plaću tih ljudi i ono ono što je bitno i mene čudi da je ovo prošlo vladin ured za zakonodavstvo. Ovakve stvari se ne uređuju zakoni. Ovakve stvari su definirani lex specialis zakonima ali ponavljam ako govorite da ćete raditi red a ne nered onda je logična stvar da je i obračun plaća zaposlenika u agenciji bude u sklopu ovoga projekta jedinstvenog obračuna plaća za sva državna tijela i ono što se ponavlja kontinuirano u svim prijedlozima ove zakone za ove Vlade nisu potrebna dodatna sredstva i sad mene zanima gospodine ministre s obzirom kad ste predlagali i pregledavali prijedlog i zahtjev čelnika agencije za sredstvima za plaće i ostale materijalne troškove zaposlenih vi ste morali imati koeficijent. Znači taj koeficijent ste odredili temeljem nečega. A vi sad ovim zakonom ne mijenjate taj koeficijent niti govorite da ćete promijeniti koeficijent nego velite Vlada će odrediti plaću svojom odlukom. Vlada ne može odrediti plaću svojom odlukom ako se radi o državnom dužnosniku iz jednostavnog razloga što je to definirano Zakonom o pravima, obavezama i pravima državnih dužnosnika. Dakle tu je puno nepoznanica, puno nesnalaženja i nažalost puno neznanja, jer ovakav zakon naprosto nema smisla, nema potrebe jer ponavljam ili proširujete listu dužnosnika jer se ne nalazi na ovom popisu dužnosnika. Druga stvar, kako vam nisu potrebna sredstva onda ste im odredili koeficijent, temeljem čega ste odredili koeficijent već prije ako Vlada nije donijela odluku i ako nije na popisu ovih državnih dužnosnika jer gledajte druga bi bila stvar da ti ljudi ne rade već taj posao i da ne primaju plaću. Temeljem čega oni primaju plaću i temeljem čega ste vi u zahtjevu proračun planirali sredstva za te plaće. jedan zakon koji uopće ne treba, jedan zakon koji je suvišan i jedan zakon koji unosi jedan totalni nered u plaće i jedan zakon koji naprosto potvrđuje ono što smo cijelo vrijeme govorili da ova Vlada je povećala broj dužnosnika a ne smanjila sa ukidanja državnih tajnika. Dakle nešto što pokazuje nesnalaženje, nešto što pokazuje nažalost ne znanje i nešto što pokazuje nered a ne red kao što se volite hvalit. Hvala lijepo. Hvala. Replika kolega Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker, ma uveli su oni reda, kako nisu, uveden je red na način da su ukinute ispostave ureda za plaćanje po gradovima pa sad ljudi putuju na posao u druge gradove a za njima putuju i poljoprivredni proizvođači. Sad valjda ovim zakonom treba nagraditi one koji su to proveli i koji su napravili štetu našim seljacima, poljoprivrednim proizvođačima koji putuju i svim onim ljudima koji sada uz onaj posao koji redovno su radili i koje rade, sada još trebaju naravno im se plaćati i putni troškovi. To je činjenica. A ono što je možda važno u tom uvođenju reda u ovom dijelu bi bilo stvarno možda ova izmjena zakona i utvrđivanje plaća šefovima agencije možda konačno riješi i sustav isplate poticaja jer sada poljoprivredni proizvođači ne znaju što dobivaju i koliko dobivaju, to su u krajnjem slučaju mljekari govorili i u u nedjelju u Gudovcu na svom sastanku, na svom skupu. Pa evo možda je to razlog da se sada konačno napravi reda u tom dijelu pa da ljudi konačno znaju što dobivaju plaćeni. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Hrg gledajte kada se radi ustrojbeni oblik nekakve jedinice ako ona bi trebala služiti nekome onda se radi takav ustrojbeni oblik da taj ustrojbeni oblik bude čim bliže onom koji će to koristiti. Međutim, očigledno probleme koje imaju naši poljoprivrednici sa i poticajima, ali ono što je daleko bitnije koliko smo mi, govorim mi, jer svi snosimo dio, svoj dio odgovornost u nekom putu, pripremili hrvatske poljoprivrednike za EU fondove. I kažem, ovaj Zakon samo najbolje pokazuje da se mi bavimo banalnim stvarima, jer ovo je trebalo praktički odrediti prije nego što se agencija uopće počela funkcionirati. A druga stvar, ustrojbeni oblik agencije treba biti takav da on bude, pa tamo gdje je poljoprivreda intenzivnija pa čak i manja općina da ima agenciju ako to treba jer vjerojatno veže na sebe puno poljoprivrednika. A možda nekakav veliki grad ne treba tu agenciju, jer naprosto nema puno onih koji potražuju potrebe te agencije. I da se za tim težilo u prijedlogu ovoga zakona onda bi shvatili da se nešto želi unaprijediti. Međutim ovo me podsjeća na onu priču oko važnosti čelnog čovjeka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Veli on upravlja sa jednom trećinom proračuna. On uopće ne upravlja sa jednom trećinom proračuna. S jednom trećinom proračuna upravljaju saborski zastupnici u onom trenutku kada su digli ruku za Zakon o mirovinskom osiguranju temeljem kojega se određuju mirovine. isto tako o visini stope za mirovinski se prikupljaju i onda se u Saboru odredi taj iznos i to je to. Prema tome, on samo tehnički to producira i pazi da tamo netko ne izda baš nekakva rješenja na neki način. Ja se iskreno nadam da Agencija za poljoprivredu se neće baviti sličnim stvarima.

iznenade postavke. 2009. je osnovana Agencija za plaćanje. Ja bih štovani kolega Šuker bio izuzetno zadovoljan da je već pri samom osnivanju Agencije ona bila usklađena i sa Zakonom o radu i sa Zakonom o plaćama u javnim službama kao i sa Uredbom o nazivu radnih mjesta i koeficijentima složenosti. Ja ću vas podsjetiti da je bivša ravnateljica gospođa Lucević imala koeficijent 5,27, koji po postojećem zakonu i po postojećim uredbama bio značajno veći. Razumljivo je ako govorimo o značaju agencije, ona je velika, ona je jedna od rijetkih agencija koja je akreditirana, koja obavlja najvećim dijelom poslove vezane za EU i koja će već sada ali i danas sutra skrbiti oko, preko milijardi kuna proračunskih sredstava koji idu u poljoprivredu. Kada govorimo kako i na koji način, sve te uredbe su bile naslijeđene. Kada govorite o tome da li ovim zakonom mi uvodimo reda, da, 6 agencija su u ministarstvu vezane kao javne ustanove vezane za Ministarstvo poljoprivrede i u svih 6 smo napravili korekcije, napravili smo uređenje koeficijenata i svih akata koje je trebalo napraviti. Ovo je iznimka i zbog toga ih moramo rješavati izmjenom i dopunom zakona. Zašto? Zato što smo akreditirani, što ne smijemo strukturu akreditacije agencije mijenjati s obzirom da ona kao javna ustanova je točno izdefinirana poslovima koje obavlja i koji su čekirani od komisije. I djelatnici, i u toj agenciji ali i u ostalim agencijama su imali sve ovo vrijeme različite koeficijente. Čak je međusobno vezano, govorimo o agencijama koje su vezane za jedno ministarstvo. Da ne spominjemo da imamo stotine agencija u kojima su vrijedila različita pravila od koeficijenata složenosti do naziva radnih mjesta za koje su ti koeficijenti vezani. Ovim načinom i ovo je završni akt gdje smo to sve usuglasili. usuglasili. Znači svih 6 agencija je usuglašeno, govorimo o visini koeficijenata koji su značajno niži od onoga što su do sada imali ravnatelji i zamjenici ravnatelja pa čak i djelatnici po određenim poslovima. Ako govorimo za Agenciju za plaćanje, gdje je sukladno onome što je dogovoreno sa komisijom i na osnovu čega je dobivena i akreditacija zbog složenosti poslova, obavljanje vezanih za EU poslove imaju pravo na 30% veće koeficijente i tu smo uveli reda. Jer do sada su imale i tajnice i vozači i dostavljači jednako povećanje 30% koeficijenata kao i ljudi koji su radili na složenim projektima IPARD-a ili bilo čega drugoga. Znači uvedeno je kompletno kroz sve akte reda. Bilo bi mi drago da i onaj pokušaj iz 2007. kada ste išli raditi novi Zakon o plaćama državnih službenika, odnosno plaćama u javnim službama kao takovi zaživio onda vjerojatno danas ne bi imali potrebe za ovim zakonom. Sve agencije vezano za Ministarstvo poljoprivrede su kompletno usklađeni sa svim zakonima. Ovdje govorimo jedino o dva mjesta, govorimo o ravnatelju i zamjeniku koji sada već imaju manje plaće nego što je imala bivša ravnateljica. I koji će imati još manju plaću. Ali će biti točno uređen koja visina koeficijenta. I u članku 9. stavak 9. nam govori da to može biti maksimalno do plaće zamjenika ministra. Do sada ste imali potpuni nesklad i anarhiju u tom dijelu. Da agencije koje broje 20 ljudi su imale veće koeficijente, njihovi ravnatelji za plaće nego agencije koje broje 500 ljudi. I to nitko nije kontrolirao. Da ne govorim i o ovome drugome dijelu koji popravljamo ovim zakonom a to je sastav i ustroj upravnog vijeća koji također nije bio usklađen Zakonom o radu. I nije bio predstavnik samih radnika unutar agencije u sastavno upravno vijeće. Promijenili smo, uskladili smo i mislim da ispred sebe imamo nešto što smo morali napraviti, a kada govorimo zašto ne traži nove, nova financijska sredstava u proračunu zato što smo baš upravo tim uvođenjem reda i vezano za Uredbu o nazivu radnih mjesta i koeficijenti složenosti napravili značajne, značajne uštede, ne samo Agenciji za plaćanje nego svim agencijama. Zahvaljujem. Hvala. Replika Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa gospodine ministre meni je žao da vi niste razumjeli što sam ja govorio. Jer ako u članku 1. kažete da treba dodat stavak 5. na plaće i druge naknade po osnovi rada radnika u agenciji primjenjuju se odredbe zakona. Ja vam samo kažem da to ne treba stajat u zakonu nego ako je Vlada donijela takvu odluku onda Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i procjeni vrijednosti radnih mjesta tj. koeficijenata određujete plaću. A druga stvar, ja se s vama ne slažem, zato sam vas i pitao da li je vama ova agencija važna. Pa vi naprosto za ovaj posao ne možete dobit kvalitetne ljude ako ćete ići sa socijalističkom uravnilovkom, davati im sitniš, a ne nekakvu normalnu plaću. Druga stvar, pogledajte si akte i koji su bili problemi, što nam je Europska što se tiče ljudi koji su vodili pregovore i koji su radili poslove na usklađenju zakonodavstva i koji su radili u novim institucijama koje su osnovane temeljem usklađivanja zakonodavstva s Europskom unijom gdje je Europska unija inzistirala da ti ljudi imaju veće plaće. Prema tome, ovo što ste vi sad rekli, vi kad nemate argumenata naprosto velite vi ste ovo, vi ste ono. Ok, mi smo to, ali vi ste već godinu i pol dana na vlasti, prema tome ta priča vam naprosto više ne pije vodu. Ali ja vam samo kažem da je ovo jedan normativni nonsens, neću reći težu riječ i ovo se naprosto ne radi na ovakav način. Jer ako imate Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika i ako vam lijepo stoji ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, koeficijent 5.27 ili ako vam stoji ravnatelj državnih upravnih organizacija 5.27, ako je on dužnosnik u tom svojstvu onda on mora imati taj koeficijent, ne možemo ga nitko … na ovakav ili onakav način. Ako vam se to ne sviđa i ako smatrate da on treba imat takav koeficijent onda predložite izmjenu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i navedite ravnatelja Agencije za plaćanje, dajte mu koeficijent 3.50, to je vaše pravo. Ja vam samo govorim da postoji lex specialis zakon koji regulira to pravo i to se pravo ne može regulirat ovim zakonom. O tome se radi, ništa drugo. Zahvaljujem štovani kolega Šuker. Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije za plaćanje nisu državni dužnosnici, oni nisu državni dužnosnici niti to mogu biti zato što je agencija akreditirana kao javna ustanova pod točno strogim definiranim pravilima koje znate jer su bili predmet svega onoga što smo radili na uskladbi od 2009. nadalje. Kada govorimo o tome da su djelatnici potplaćeni, ne, napomenuo sam da oni najveći dio djelatnik Agencije za plaćanje ima dodatni koeficijent od 30% vezanih za EU poslove i od njih se očekuje da korektno, profesionalno i kvalitetno rade svoj posao. Još jedan mali samo osvrt s obzirom da je ostalo nešto sekundi, vezano za smanjenje broja odnosno … ureda. To je isto nešto što nije izmišljeno, izmislio ovaj ravnatelj ili ovaj ministar nego nešto što je bio predmet pregovora i cijeli paket mjera koji je trebalo provesti na taj način tako da toj priči. A po rezultatima koje već imamo u 2012. napomenut ću samo da je korištenje i iskoristivost IPARD sredstava bila negdje na nivou 125 milijuna kuna u prošloj godini u odnosu na nekih 23 do 24 milijuna u 2010. i 2011. zajedno, znači da je agencija počela raditi nešto kvalitetnije, nešto bolje u odnosu na prethodni period. Još puno truda, puno rada treba, ali ovo je samo de facto uskladba onoga što imamo. Ja bih isto volio da sam već imao i ove uredbe i sve ostalo usklađeno i da me bivša ravnateljica nije zatekla zatekla sa puno većim koeficijentom nego što sada ima ravnatelj i zamjenik ravnatelja. Dobro jutro ministre Jakovina. Trebalo je godinu i pol da vi nešto idete uređivati u agencijama, a sad slušamo konstantno vaša obrazlaganja koja nemaju veze s onim što mi vama prigovaramo. Ja ću probat to vrlo jednostavno reći, Zakonom o Agenciji za plaćanja u poljoprivredi nije ispravno uređivati plaće zaposlenika u toj agenciji. S obzirom da postoji Zakon o plaćama u javnim službama trebali ste plaće u Agenciji uskladiti s tim zakonom. Mi se upravo upiremo ovdje tumačiti vam da ste na krivi način pokušali riješiti plaće u ovoj Agenciji. To se ne rješava ovim zakonom. Plaće u Agenciji, kao i u svim ostalim institucijama rješavaju se na temelju Zakona o plaćama u javnim službama s obzirom da se te Agencije smatraju javnim službama, kao što imate i zakon kojim se uređuju plaće u državnoj službi. I vi ovim načinom pojedinačnim plaća i koeficijenata rušite sustav jer zakon koji bi trebao govoriti o tome kako radi agencija vi ste pojednostavili i uredili samo koeficijente ljudi koji su na čelu te agencije. Pustite priče o tome tko su dužnosnici ili tko to nisu jer i u jednom i u drugom slučaju bez obzira da li se radi o službenicima ili o dužnosnicima, njihove plaće se ne uređuju ovim zakonom nego zakonom koji uređuje plaće a taj zakon je snazi i postoji. S tim zakonom trebali ste uskladiti plaće u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi. Odgovor na repliku, ministar Jakovina. Da li ste imali to saznanje i uopće kontrolirali i svi su imali puno više koeficijente od 3.5 koji im je bio po zakonu iz 2002. omogućen. Da je to bilo tad napravljeno, ja vjerojatno danas ne bih bio ovdje s tim zakonom i ne bi imao posla. Ali ću vas uvjeriti da su svi koeficijenti za sve agencije, na svim nivoima složenosti i opis radnih mjesta posložene i usuglašene sa zakonom. Ostala je ovdje iznimka zato što je akreditirana agencija, zato što je agencija s posebnim značajem koja radi EU poslove i koja ima izuzetno veliku odgovornost i našli smo rješenje da to napravimo izmjenom ovoga zakona. Sve ostale agencije su u cijelosti usklađene, nažalost propust, govorim o zakonu iz 2002., 2009. je osnovana agencija, nije se znalo da će biti 7 godina unaprijed, ali je bilo dovoljno vremena, pogotovo kad ste …, taj resor i vodili i imali dovoljno mogućnosti

u raspodjeli tih novaca hrvatskim proizvođačima u poljoprivrednoj proizvodnji. Jer jednostavno te ljude nismo pripremili za korištenje tih sredstava i oni ulaze u jednu malo težu bitku od 1.7. što vi dobro znadete. Vi govorite o uvođenju reda, ja ću reći ovdje da se rješavanjem plaće pojedinog šefa neke agencije sigurno neće uvesti red i da u principu poljoprivrednog proizvođača je baš briga jel' će taj šef imati 1000 ili 2000 kuna veću ili manju plaću. On hoće svaki mjesec kad dobije poticaj, kad dobi sredstva znati za što je to dobio točno i znati kada će to dobiti i kada će time moći raspolagati. Tu je ono gdje vas ja molim da uvedete reda. To je uvođenje reda. To je onda nešto što će sigurno pomoći hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima, hrvatskim seljacima jer ovo o čemu mi sad ovdje razgovaramo uopće neće sigurno utjecati na sve to skupa jer i sad je to moglo sve funkcionirati i sad je to moglo biti tako. Ako se vi godinu i pol dana bavite usklađivanjem plaća ravnatelja agencija onda možemo misliti koliko će trebati vremena ministarstvu da uskladi stvarno one prave akte koji su potrebni da bi sustav konačno profunkcionirao a on ne funkcionira, on je u rasulu. To je činjenično stanje, tako kažu poljoprivredni proizvođači, tako kažu ljudi da ne znaju što dobivaju. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.